Prelazimo na 8. točku dnevnog reda. 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z.E. br. 46 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za europske integracije i Odbor za zakonodavstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena državna tajnica Ministarstva pravosuđa, gospođa Marina Dujmović Vuković. Izvolite. **Dujmović Vuković, Marina** Poštovani gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo zastupnici. Zakon o odvjetništvu donesen je 1994. godine. Ovim zakonom uređuje se ustrojstvo i djelovanje odvjetništva kao neovisne i samostalne službe koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Jedan od razloga za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu je usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Prema sada važećem Zakonu o odvjetništvu, strani odvjetnici ne mogu obavljati odvjetničku djelatnost na području Republike Hrvatske već s iznimkom mogu zastupati u arbitražnim postupcima. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu strani odvjetnici iz država članica Europske unije bilo bi im omogućeno obavljanje odvjetništva u Republici Hrvatskoj. Strani odvjetnik koji je u matičnoj državi stekao pravo obavljanja odvjetničkog poziva, mogao bi u skladu s uvjetima koje propisuje ovaj zakon u Republici Hrvatskoj obavljati odvjetnički poziv pod nazivom odvjetnik, odvjetnički poziv pod nazivom zanimanje iz svoje matične države te odvjetničke radnje. Odvjetnik iz države članice upisivao bi se u imenik stranih odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori, a u Republici Hrvatskoj mogao bi obavljati odvjetnički poziv pod nazivom odvjetnik ako uz sve ostale uvjete položi ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske prema programu za polaganje pravosudnog ispita. Nakon upisa u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore taj odvjetnik bi u svemu bio izjednačen s domaćim odvjetnikom. Odvjetnik iz države članice Europske unije koji bi se upisao u imenik stranih odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori i mogao bi obavljati odvjetnički poziv pod nazivom zanimanje iz svoje matične države, ako priloži potvrdu o upisu pred nadležnim tijelom matične države, potvrdu o državljanstvu, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti. U ovom slučaju odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske. Pri obavljanju odvjetničke djelatnosti povezano sa zastupanjem stranaka pred sudovima, takav odvjetnik mora djelovati zajedno s odvjetnikom koji u Republici Hrvatskoj ima pravo obavljati odvjetničku djelatnost pod nazivom odvjetnik. Odvjetnik iz članice Europske unije koji nije upisan u imenik stranih odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore može obavljat pojedine radnje u okviru obavljanja odvjetničke djelatnosti. Odvjetnik koji namjerava obavljati odvjetničke radnje dužan je o tome pisano obavijestit Hrvatsku odvjetničku komoru i priložiti dokaze osposobljenosti za obavljanje odvjetničkog poziva i dokaze o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi. Tada takav odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske. Odredbe ovog zakona koje se odnose na status stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica Nadalje sukladno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju strana odvjetnička društva u Republici Hrvatskoj mogu osnivati svoje podružnice. Ove podružnice moći će pružati pravne usluge koje uključuju usluge savjetovanja o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije i o međunarodnom pravu. Osim izloženih izmjena i dopuna ovog zakona koji se odnose na obavljanje odvjetničkog zanimanja stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj predlaže se izmijeniti zakon na način da odvjetničku tarifu utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost Hrvatskog sabora. Za obranu po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad odvjetnika utvrđuje Ministarstvo pravosuđa. Prema prijedlogu Hrvatska odvjetnička komora dužna je u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti tarifu. U slučaju da Hrvatski sabor ne da suglasnost na tarifu Hrvatska odvjetnička komora dužna je u daljnjem roku od 2 mjeseca ponovno dostaviti Hrvatskom saboru tarifu usklađenu s primjedbama i preporukama Hrvatskog sabora. U slučaju da Hrvatska odvjetnička komora ne dostavi Hrvatskom saboru u propisanim rokovima iz ovog zakona tarifu o nagradama, ministar pravosuđa donijet će privremenu tarifu. U državama članicama Europske unije pitanje odvjetničke tarife i odrađivanje njezine visine prepušteno je svakoj državi članici da uređuje slobodno. Praksa europskih zemalja je podosta različita. U Republici Njemačkoj npr. visina cijena odvjetničkih usluga propisana je Saveznom uredbom o naknadi za odvjetničke usluge. U Austriji odvjetničku tarifu reguliraju dva propisa i to savezni zakon i Odluka odvjetničke komore u obliku zaključka. Prema sadašnjem Zakonu o odvjetništvu tarifa je jednostrani akt Hrvatske odvjetničke komore. izmjenama kroz javnu i demokratsku raspravu u ovom Visokom domu, odvjetnička tarifa mogla bi biti kvalitetnije odrađena. Ovim prijedlogom omogućilo bi se također da odvjetničko društvo u Republici Hrvatskoj se može osnovati kao javno trgovačko društvo i kao društvo sa ograničenom odgovornošću sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. A kao najniži iznos temeljnog kapitala određuje se visina od 350 tisuća kuna. Radi zaštite stranaka od opasnosti od nastanka štete uslijed greške, nepažnje, propusta ili nemarnosti u radu odvjetnika predlaže se da se u odredbama koje se odnose na osiguranje od odgovornosti propiše najniža osigurana svota u iznosu od 800 tisuća kuna po osiguranom slučaju. Također svaki odvjetnik, član odvjetničkog javnog trgovačkog društva kao i zaposleni odvjetnici u javnom trgovačkom društvu moraju biti osigurani na navedenu svotu. Budući je društvo sa ograničenom odgovornošću društvo kapitala prijedlog je da svaki odvjetnik, osnivač društva s ograničenom odgovornošću mora obvezno se osigurat na najnižu svotu od 9 milijuna kuna po osiguranom slučaju kao i odvjetnici zaposleni u tom društvu na svotu od 800 tisuća kuna. Zbog kvalitetnije uspostave reda u radu u radu odvjetnika predlaže se postrožiti disciplinsku odgovornost odvjetnika tako da se kao stegovna mjera propisuje trajni gubitak prava na obavljanje odvjetništva u slučaju najtežih povreda. Također se povisuje i rok zastare progona za povrede dužnosti i ugleda odvjetnika te da apsolutno zastara disciplinskog progona nastupa u svakom slučaju protekom dvostrukog vremena potrebno za zastaru progona. Uz navedene izmjene izvršena su i neka usklađenja ovog zakona s drugim propisima, s obzirom da je Zakon o odvjetništvu donesen još 1994. godine. Hvala. Zahvaljujem. Žele li predstavnici odbora uzeti za riječ? Odbor za pravosuđe? Uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, štovane kolegice i kolege zastupnici! Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 4. sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. travnja 2008. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno predstavnica predlagatelja istaknula je da se ovim prijedlogom usklađuje naše zakonodavstvo s propisima daje se mogućnost obavljanja odvjetničke djelatnosti stranim odvjetnicima na području Republike Hrvatske. Predlaže se da odvjetničku tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora suglasnost Hrvatskog sabora, dok za obranu po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad odvjetnika utvrđuje Ministarstvo pravosuđa. Zakonom se propisuju najniža osigurana svota po osiguranom slučaju radi zaštite stranaka od nastanka štete uslijed greške, propusta i Predlaže se stroža disciplinska odgovornost odvjetnika. Odvjetnik može trajno izgubiti pravo na obavljanje odvjetništva. U raspravi su članovi odbora većinom glasova podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. U raspravi je izneseno i manjinsko stajalište prema kojem bi suglasnost na odvjetničke tarife trebala dati Vlada Republike Hrvatske ili Ministarstvo pravosuđa ukoliko je suglasnost opredjeljenje predlagatelja te da drugostupanjsko tijelo u postupku stjecanja razumije./… prava na obavljanje odvjetničke djelatnosti treba biti Ministarstvo pravosuđa a ne upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 6 glasova za i 3 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke. Pod 1: Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. Pod 2: Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi o prijedlogu zakona uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Da li Odbor za ljudska prava i nacionalna manjina? Ne. Odbor za europske integracije? Ne. Odbor za zakonodavstvo? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi je klub

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu u prvom čitanju. Uvodno treba istaknuti da jedan od razloga za donošenje ovog propisa ili jedan od najbitnijih razloga usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Naime, u okviru pregovora sa Europskom unijom pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga predstavlja područja u okviru kojeg treba nedvojbeno zakonski definirati i dva vrlo bitna područja a koja se odnose prvo na položaj odvjetništva u Europskoj uniji, i drugo uvjeti prekograničnog pružanja odvjetničkih usluga. Dakle, radi se rekao bih o vrlo osjetljivim pravnim pitanjima s jedne strane određene ustavno-pravnom normom koja definira odvjetništvo kao samostalnu i neovisnu službu koja u skladu sa zakonom osigurava svakome pravnu pomoć i posebnim zakonom koji uređuje ustrojstvo i djelovanje odvjetništva kao samostalne službe koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Prema tom zakonu, Zakonu o odvjetništvu strani odvjetnici ne mogu obavljati odvjetničku djelatnost na području Republike Hrvatske. Pravo na obavljanje odvjetništva stječe se upisom u imenik odvjetnika koji se vodi pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori a primjera radi jedan od uvjeta za sam upis je hrvatsko državljanstvo. Predmetnim izmjenama i dopunama zakona i stranim bi se odvjetnicima omogućilo obavljanje odvjetništva u Republici Hrvatskoj, naravno po ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Naime, upis u imenik stranih odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori moguće će biti ishoditi pod idućim uvjetima. Prvo poslovna i zdravstvena sposobnost, drugo da osoba nije pod istragom odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti, treće da je dostojan obavljanja odvjetništva, četvrto da ne obavlja poslove koji su nespojivi sa odvjetništvom, peto da ima ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, šesto da ima prostor i opremu potrebnu za obavljanje odvjetničke djelatnosti, i sedmo da položi ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske prema programu za polaganje pravosudnog ispita. Druga mogućnost kada odvjetnik iz države članice Europske unije obavlja odvjetnički poziv pod nazivom zanimanja i svoje matične države nakon upisa u imenik Hrvatske odvjetničke komore odvjetnik može može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske. Međutim, kada se radi o zastupanju stranaka pred stvarno i mjesno nadležnim sudovima u Republici Hrvatskoj on mora djelovati zajedno sa odvjetnikom koji u Republici Hrvatskoj ima pravo obavljati odvjetničku djelatnost pod nazivom odvjetnik. Treću predloženu situaciju imamo kada odvjetnik iz države članice Europske unije nije upisan u imenik stranih odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore. po zakonu propisanim uvjetima može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske. Nadalje, sve zakonske odredbe koje se odnose na status stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica Isto tako, odredbama ovog prijedloga zakona reguliraju se rekao bih tri uistinu bitna pitanja za rad i funkcioniranje odvjetništva. To su pitanja prvo odvjetničke tarife, drugo pitanja osiguranja i treće pitanja disciplinske odgovornosti. Izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu propisuje se da odvjetničku tarifu utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora uz suglasnost Hrvatskoga sabora a za obranu po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad odvjetnika utvrde Ministarstvo pravosuđa. Prema sada važećem Zakonu o odvjetništvu tarifu utvrđuje i donosi Hrvatska odvjetnička komora. Možda ovdje jedna sugestija predlagatelju. Možda bi bilo dobro razmisliti da suglasnost eventualno donosi predstavnik, izvršno tijelo ili možda Ministarstvo pravosuđa. Imajući u vidu da je raznoliko ovo regulirano u članicama Europske unije tim više što je upravo Ministarstvo pravosuđa konkretno ako se radi o obrani po službenoj dužnosti ono određeno da utvrđuje visinu za rad odvjetnika. Pa čista jedna sugestija da se razmisli, vidi postoji li ova mogućnost. Dalje, rekao sam ovo drugo bitno pitanje kod funkcioniranja odvjetništva. To je novi oblik osnivanja odvjetničkog društva. U ovom prijedlogu predlaže se da se odvjetničko društvo u Republici Hrvatskoj osim kao javno trgovačko društvo može osnovati kao društvo s ograničenom odgovornošću sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i određuje se kao najniži iznos temeljnog kapitala u visini od 350 tisuća kuna. I treće pitanje, to je pitanje rekao bih disciplinske odgovornosti, uvođenje nove visine najniže svote osiguranja radi uvođenja potpunog reda i rada i discipline odvjetnika predlaže se ovim prijedlogom postrožiti disciplinsku odgovornost na način da se kao disciplinska mjera propisuje, to je jako interesantno i bitno, da odvjetnik može trajno izgubiti pravo na obavljanje odvjetništva kada počini najteže propuste odnosno kada postupa u svom radu nemarno. Također isto i povise se i rok zastare progona za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetnika, povisuje se sa dvije godine na četiri godine, a za lakše povrede sa šest mjeseci povisuje se na dvije godine, te da apsolutna zastara disciplinskog progona nastupa u svakom slučaju protekom dvostrukog vremena potrebnog za zastaru progona. Imajući u vidu navedeno klub Hrvatske demokratske zajednice podržava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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni predstavnici Vlade, uvaženi gospodo zastupnici. Po ovom mom sudu ovaj zakon je dobar, iznenađujuće dobar. Ako ni zbog čega onda stoga da na neki način eto putem jednoga zakona ograničimo samovolju na tom području odrađivanja odvjetničkih tarifa. Ja znam da će se i dalje sa zakonom, bez zakona sve odvijati po starom. Sve će se i u buduće odvijati na relaciji između klijenta i odvjetnika. Znamo da evo da budem ciničan da će i dalje to biti “najlošije plaćena profesija“ gdje će odvjetnici prijavljivati plaće u iznosu tri, četiri, maksimalno 5000 kuna. S druge strane vozeći automobile od 100000 eura i kupovati višestruko skuplje nekretnine. Znamo da će i u buduće predsjednici sudova sa 15000 kuna odlaziti u odvjetnike na plaću od 3000 kuna, pa kada je tome tako onda odvjetnike u ovoj zemlji vlast mora zaštititi. Kako? Pa na način eto tu se predlaže da ovu tarifu odredi im Sabor ili ministarstvo i to je dobro. Zašto? Jer svatko mora imati pravo na pristojan život. Za pošten posao poštena naknada. To mora biti načelo i odvjetnici neće više u ovoj državi raditi za tri, četiri ili pet tisuća kuna i oni moraju pristojno zaraditi i omogućimo im to. to. To im moramo omogućiti! Znači, za pošten posao, poštena naknada. To je moje načelo. Bit ovog zakona je ovaj članak 31. Ovdje se doslovce kaže da citiram da “Hrvatska obrtnička komora dužna je u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, te istu dostaviti Hrvatskom saboru na suglasnost.“ Stavak drugi. “Ako Hrvatski sabor ne da suglasnost na tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Hrvatska obrtnička komora dužna je u daljnjem roku od 2 mjeseca ponovno dostaviti Hrvatskom saboru tu tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika usklađenu s primjedbama i preporukama Hrvatskog sabora. Ako Hrvatska odvjetnička komora u stavku 3. se kaže ne dostavi Hrvatskom saboru u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ministar pravosuđa donijet će privremenu tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Ovo je bila najspornija odredba. Možda ovo je bila odredba koju je Odvjetnička komora i najžešće napala. Međutim, ja bih se usudio reći da sa jednom ovakvom odredbom Hrvatska ide znatno iznad standarda koji postoje ili postoji u europskim zemljama. Evo tako u Mađarskoj tu naknadu određuje Ministarstvo pravosuđa, u Češkoj također, u Grčkoj također, u Slovačkoj također, u Španjolskoj također, a ovdje će svoj blagoslov donijeti ni manje ni više nego Parlament. Što Hrvatska znači radi? Hrvatska ide po mom sudu iznad tih europskih europskih standarda samim time jer Sabor je tijelo iznad pojedinog Vladinog resora i taj Sabor bi trebao dati suglasnost. U Njemačkoj vidimo u obrazloženju, a što je bio i prvotni prijedlog ministarstva država određuje raspon naknade. To je ono što traže i sindikati. Znači, mi možemo danas reći da Hrvatska ima najliberalniji model ili bi imala najliberalniji model, a da ne govorim još jedan detalj da su čak i naknade u Hrvatskoj i po nekoliko puta veće nego što su u jednoj Njemačkoj. Jasno, to nas ne treba čuditi zašto su kod nas naknade veće. Zašto? Zato jer da budem ciničan Hrvati imaju standard veći nego što imaju u Kuvajtu, pa onda zašto ne bi kazne u prometu plaćali veće nego plaćaju Nijemci. Zašto nam odvjetničke ili bilježničke tarife ne bi bile veće, nego u Njemačkoj? Zašto nam cijena hrane kad imamo standard bolji nego Kuvajčani ne bi bile veće nego u Njemačkoj? Zašto nam komunalne usluge ne bi bile skuplje nego u Italiji itd. itd. Ono što osobno mislim da ako podržimo predloženi model, da se nitko ne bi smio osjetiti ni prozvanim, ni pogođenim, a niti oštećenim iako je mišljenje kluba IDS-a na tragu ovoga kojega predlaže i Odbor za pravosuđe da bi možda bilo najbolje da kao što je to u čitavom nizu europskih zemlja tu tarifu odredi ili tu suglasnost na te tarife Odvjetničkoj komori da ni manje ni više nego nadležno ministarstvo. Kamo bi nas konačno odvelo kada bi Sabor određivao tarife i odvjetnicima i arhitektima, pa onda ne znam brodarima, pa frizerkama, bricama itd. itd. Na kraju striptizetama. Mislim da to opet ili time ne bi trebalo osim u ovome posljednjem opterećivati Hrvatski sabor. Dobro je još jedno načelo u ovome zakonu da se stranke osiguravaju od nastanka štete, greške, nepažnje, nemarnosti i tome slično. Znači, nije dovoljno nekog samo prijaviti Komori, jer od toga u pravilu nema ništa, već doista treba tražiti naknadu od tog odvjetničkog ureda. A pošto netko u ovoj zemlji, a ako odvjetnik radi ta tri, četiri, maksimalno 5000 kuna jasno, a takvih je većina u ovoj zemlji, onda se vi ne možete namiriti od njega, nego logično je da ćete se namiriti od osiguravajućeg društva i za ovu odredbu imam dojam da bi trebalo dignuti dvije, ne samo jednu ruku. I to je jedan konkretan prijedlog. Zatim, to da li će neki odvjetnik kao što je govorila državna tajnica iz Austrije, Njemačke, ne znam Nizozemske raditi u Hrvatskoj to je malo vjerojatno kao i obrnuto. Ali ako netko pravo mi možemo za sebe ishoditi u nekoj od zemalja Europske unije onda je jasno da nekom logikom reciprociteta to isto pravo moramo ustupiti i građanima tih zemalja na prostoru Republike Hrvatske. međutim vidim da to nikoga previše ne brine zato jer takva situacija će doista biti rijetka, bolje rečeno gotovo da je neće niti biti. Ono što međutim svakog građanina brine ili veliku većinu građana, to su ove tarife. A ono što tim građanima na neki način treba ovaj Parlament jamčiti preko nadležnog ministarstva, da te tarife budu pristojne, nikako pretjerane jer od toga na koncu znamo tko samo može imati koristi i ono što također moramo jamčiti odvjetnicima, jedan pristojan život za pošten posao, poštenu naknadu a ne što će se možda izmijeniti ovim jedinstvenim ne znam brojem ili kako će se to nazvati. Sve u svemu mislim da je intenca dobra, da zakon treba potvrditi uz ovu malu opasku koju je imao i nadležni Odbor za pravosuđe, da ipak ta materija davanja suglasnosti bude prepuštena nadležnom ministarstvu i da se time ovaj Dom ne opterećuje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici Vlade, dame i gospodo zastupnici. Pa valja odmah na početku reći nešto što dominira ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu bez onoga konačni prijedlog i hitni postupak, a to je da bi odvjetničku tarifu radila Odvjetnička komora a mi hrvatski zastupnici davali suglasnost na tu tarifu. Takvo rješenje nije prihvatljivo za klub SDP-a iz načelnih koncepcijskih razloga. To nije u djelokrugu Sabora. To nije u djelokrugu Sabora da utvrđuje cijene bez obzira da li se one zvale tarifni sustav. To je da tako kažem, bježanje odgovornosti Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa. Zašto tako mislim? Pa sad ste čuli da u Europi su različita rješenja utvrđivanja cijena odvjetničkih usluga u različitim zemljama, svatko je sebi prilagodio situaciju. Prema tome nema direktive da mi moramo tako urediti taj sustav. Zašto je onda Vlada pribjegla naumu koji ničim nije obrazložila? Samo je to da izbjegne odgovornost za tu situaciju. Zato iz načelnih i koncepcijskih razloga ne može se prihvatiti ovaj prijedlog zakona niti će klub SDP-a prihvatiti. Ima sada nešto što je vrlo važno napomenuti. Naime, ja mislim da tarifu odvjetničku treba urediti tako da destimulira dugotrajnost postupka, da bude zainteresiran. Da što prije završi predmet, a takvih rješenja u Europi ima. Dakle ne plaća se svaka radnja u zastupanju kod odvjetnika nego se plaća ukupan rad na zastupanju u jednom predmetu i stimulira se efikasnost ili uspjeh u parnici, Istodobno moramo reći da neka zastupanja zaista su enormna. To bi trebalo analizirati i dostaviti nam te podatke, jer su zavisna o predmetu, Pa ako se još radi o još uvijek državnim sredstvima onda te vrijednosti idu vrlo lako i lako se naplaćuju. Istodobno u odvjetničkoj tarifi imamo vrlo male ili mizerne naknade za neke vrlo važne postupovne stvari i vrlo odgovorne zastupničke uloge recimo u kaznenim predmetima. Dakle ne možemo generalno reći ni da su velike ni da su male, ali možemo generalno reći da sadašnji sustav odvjetničkih tarifa ne potiče ni odvjetnika ni sud da predmet spora završi što prije. Mislim da je moguće dobiti i Sabor bi trebao zatražiti od predlagatelja da nam da ozbiljnu komparativnu analizu odvjetničkih tarifa iz sustava kako se to rješava u zemljama Europske unije i da nam kaže zašto je jedna ovakva, a zašto je druga ovakva. Ja mislim da jeste ovo ozbiljno pitanje jer u odnosu odvjetnička komora, odvjetnik, klijent, ja sam uvijek na strani klijenta. On potrebuje stručnu pomoć. On je osoba koja nije da tako kažem, učevna u predmetu u kojem on mora nastupati. Istodobno Odvjetnička komora u Hrvatskoj je samo jedna i kada je riječ o Odvjetničkoj komori onda ona nema konkurenciju, ali kada je riječ o odvjetnicima on ima konkurenciju i oni su na tržištu. Ne u svim stvarima, naravno i to bi trebalo analizirati. Pitanje je sudjelovanja stranih odvjetničkih kuća odvjetnika u Hrvatskoj je neminovno pitanje koje mora doći na dnevni red i ono će vjerojatno promijeniti sliku i mjesto odvjetničke komore u Republici Hrvatskoj i tržišnog nastupa naših odvjetnika. Ali do tada također nešto moramo riješiti u korist efikasnosti sudovanja, u korist klijenata koji traže pravnu pomoć a teško je mogu platiti. E sada se pojavljuje pitanje da Hrvatska još uvijek nema zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je također dio pravnog sustava. Pravne pomoći, zaštite građana, zaštite interesa ljudi koji idu na sud. Kako onda govoriti o cjelovitom sustavu? Nije moguće. Postavlja se pitanje zašto možda ne bi poticali i drugu komoru odvjetničku. Zašto bi Komora imala pristup 10 tisuća da bi se učlanili u Komoru? Ali to je manje bitno. To je cehovsko udruženje. To nije smisao rada Sabora. Samo usput naglašavam, smisao rada Sabora je da od Vlade traži da nađe sustav koji će učiniti zastupanje dostupnim, dostupnim u materijalnom smislu, cijeni, rad odvjetnika da bude plaćen odgovarajuće i za odgovarajuće postupke, ali i uspjeh u parnici, a ne svaku radnju bez obzira koliko je ona činila dobro ili loše za pravdu ili za klijenta. Kad je riječ o osiguranju pod uvjetom propusta odvjetnika kojeg klijent može trpiti kao štetu, ja mislim da je to minimalno što možemo tražiti u tržišnim uvjetima da svaki odvjetnik mora biti osiguran, sad je pitanje štete i osiguranja koje ne bi trebalo ulaziti u našu domenu, to je ipak dio tržišta, ali i u svakom slučaju moramo zahtijevati da tako kao institut bude. I na kraju, kad je riječ o tržištu odvjetničkih usluga, mi moramo poticati to tržište, a to znači da moramo omogućiti dogovor, ugovor između klijenta i odvjetnika da se izvan tarife dogovore da će biti plaćen toliko i toliko, zavisno o dugotrajnosti postupka i uspjeha u tom sporu. Evo to su neka razmišljanja koje nadamo se da bi doprinijela rješavanju problema u ovom području, mislim da je to moguće učiniti u relativno kratkom periodu, pa bi bilo dobro da ovu raspravu shvatimo kao načelnu i da dobijemo mogućnost da u još jednoj raspravi vidimo je li uopće prihvatljivo ovo što nam se predlaže ili ima bolje komparativno rješenje koje već postoji u zemljama Europske unije. To su razlozi zašto klub SDP-a neće poduprijeti ovaj zakon ni u prvom čitanju. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika SDSS-a, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene predstavnice ministarstva, kolegice i kolege. Od četiri stvari koje se ovim prijedlogom kane izmijeniti. Dakle, prvo mogućnost da strani odvjetnici stječu pravo zastupanja u Republici Hrvatskoj od dana našega članstva u Drugo, kontrola ovoga Doma nad odvjetničkim tarifama. Treće, obavezno osiguranje odvjetnika za slučaj štete. I četvrto, oštrije sankcije za povrede odvjetničke dužnosti, smatramo mi u klubu SDSS-a dobrim pravcem da se poboljša stanje odvjetništva u Republici Hrvatskoj, generalno gledajući, osim u jednoj stvari, a to je u pitanju prenošenja ovlasti nadzora nad tarifama odvjetnika na ovaj Sabor. SDSS-a, Klub zastupnika SDSS-a to ne može prihvatiti niti će prihvatiti. Ovaj Sabor nije tu da najprije odgovara za ono što nije uradilo nadležno ministarstvo, pa da onda odgovara zato što će uraditi nekakav cehovski ili bilo koji druga asocijacija u Republici Hrvatskoj. Tu vrstu zadovoljstva nećemo priuštiti nikome, pa onda ni vama koji ovo predlažete sa vjerojatno najboljim mogućim namjerama. Ionako ima previše animoziteta nad ovim Saborom, koje nam idu i trebaju ići na račun i oni koji nam ne idu na račun. Prema tome, toliku vrstu mazohizma mi nećemo moći prihvatiti. To je politička dimenzija stvari. A druga dimenzija stvari kada su u pitanju tarife jeste u tome da ovdje sasvim sigurno ne može vrijediti ona engleska izreka trust is good, but control is better, checking is better. Dakle, povjerenje je dobro, a mi smo dosad imali povjerenje u Odvjetničku komoru Hrvatske, nemamo ga odavno već, reći ću nekoliko riječi o tome zašto ga nemamo, ali kontrola ovoga Sabora nije dovoljna da bi se to povjerenje obnovilo, niti da bi se postiglo ono što se treba postići. I zato mi tu ulogu ne možemo prihvatiti, nego se vraćamo elementarnoj ulozi ovoga Sabora u takvoj materiji, a to je uloga zakonodavca. Mi možemo gospodine potpredsjedniče i uvažene predlagateljice, odnosno predstavnice predlagateljica preuzeti ulogu pa da zakonom reguliramo visine odvjetničkih tarifa i da onda u skladu sa svojim ovlastima i u skladu sa ovlastima drugih tijela, sudskih organa u državi možemo kontrolirati provedbu zakona u mjeri u kojoj to možemo, ali da bismo mi kontrolirali tarife koje će usklađivati, koje će dogovarati Odvjetnička komora, to naprosto ne možemo prihvatiti zato što mi tu vrstu saznanja i tu vrstu mogućnosti nemamo. I drugo, zato što bi to uvijek bilo arbitrarno. Iz toga razloga, a naravno ne bi se postiglo ono što je bitno da se postigne, a to je da se izmijeni, gospođe i gospodo, ne samo nadzor nad tim kako se tarife prakticiraju i koja je njihova visina, nego da se stvori novi Pravilnik o tarifama kao što je ovdje većina kolega već govorila, posebno gospodin zastupnik Leko. Dakle, u tom smislu mi iz SDSS-a smatramo da je neophodno da se ova materija, kao i u slučaju drugih država regulira posebnim zakonom, Zakonom o visini odvjetničkih tarifa. A uz to je neophodno konačno donijeti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, zato što smo mi na žalost još uvijek, nadam se da neće tako dugo biti, ali još uvijek jesmo zemlja sa dosta siromašnih ljudi, zemlja sa velikim brojem onih koji unatoč formalnim pokazateljima kao što je imovinski cenzus ili nešto drugo zapravo nemaju novaca da plate sudske troškove, da plate odvjetničke tarife, da plate ono što je neophodno da plate da bi mogli zaštititi svoja prava. Iz toga razloga je da bismo učinili, jer zašto smo se mi pobunili i kad smo se pobunili na Odboru za ljudska prava i na nekim drugim odborima ovoga Sabora, u prošlom mandatu ovoga Sabora protiv odvjetničkih tarifa? Onoga trenutka kada smo se suočili s činjenicom da je visini odvjetničkih tarifa u nizu slučajeva prepreka za to da ljudi mogu pred sudovima braniti svoja prava i zaštititi svoja prava. Jedan od razloga je taj što naravno cehovska udruga koja se poziva na tržište, a zapravo de facto ima monopolski položaj u cijeloj stvari i imat će ga sve dotle dok se stvari ne postave drukčije u okvirima Nije ministarstvo i Vlada, iz svojih razloga smatraju da nema dovoljno novaca u proračunu da bi se osiguralo sve one elemente besplatne pravne pomoći koju u ovom trenutku Hrvatska i mnogi hrvatski građani trebaju. Mi smo u ovom trenutku pokrenuli pitanje visine tarifa i naravno pokrenuli smo pitanje besplatne pravne pomoći kao dva ključna mehanizma za to da sudovi budu na adekvatan način dostupni onima koji ih trebaju u pogledu zaštite njihovih prava. Sad ovdje mi trebamo se zabrinuti nad pravima odvjetnika jer je to oni, mi ćemo im skratiti pravo utakmice na tržištu i slobodu određivanja visine njihovih tarifa, a nećemo brinuti o mnogo većem broju onih ljudi kojima je zapravo uskraćeno elementarno pravo da mogu doći do zaštite svojih prava pred sudovima. Malo bismo obrnuli cijelu stvar, jednako tako kad bismo brinuli o tome da zaštitimo proizvođače cigareta i duhana, a ne bismo brinuli o tome da zaštitimo zdravlje mnogobrojnih kojima je to zdravlje ugroženo zbog istih tih cigareta ili zbog istih okolnosti u kojima ljudi to koriste. Dakle, nama se čini da je neophodno da bi se skratili sudski postupci jer sadašnji sistem tarifiranja zapravo određivanja tarifa potiče dugotrajnost postupka. Da bi se potakle izvan sudske nagodbe, jer sadašnji sistem zapravo ne ide i ne stimulira izvan sudske nagodbe, da bi se doista učinilo to da svi ljudi bez obzira na imovinski status imaju jednake pretpostavke da dođu do suda, druga je stvar koliko vještoga odvjetnika će netko platiti i da li će doista imati ekstra sredstava da plati takvog odvjetnika na osnovi ekstra usluga. Ali kada je u pitanju elementarna mogućnost i elementarna izjednačenost mi je moramo osigurati zakonom. Eto iz tog razloga mi vašu osnovnu intenciju u ove četiri izmjene apsolutno podržavamo s tim što smatramo da ova četvrta izmjena i izmjena tarifa u pravcu da je mi ovdje kontroliramo u konačnici, a da je komora određuje smatramo neprihvatljivom mislimo da je neophodno da se umjesto toga predloži Zakon o visinama odvjetničkih tarifa. I s druge strane da se također što, jer ovo Zakon o visinama tarifa nije obaveza u skladu u skladu sa direktivom, ali pitanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći jeste i da se što je moguće prije donese Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. I onda da naravno nakon toga isto tako imamo i Zakon o visini odvjetničkih tarifa. Ako to napravimo u tom pravcu i u tom smislu mislim da će onda vaša intencija biti u cijelosti postignuta, ovako je ona okrnjena sa ovom intencijom, i u tom slučaju će klub SDSS-a to moći podržati. A u ovakvim okolnostima unatoč generalno dobroj intenciji mi to ne možemo podržati. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ova tema je praktički nastavak teme o kojoj smo prije raspravljali jer na određeni način utvrđujemo dostupnost pravosuđa, sudova ili pravde našim građanima. Kada je i počela rasprava još prije nekoliko mjeseci u žiži interesa javnosti bile su cijene odvjetničkih usluga. Ali ja bih u svojoj raspravi ukazao da nisu samo cijene tema o kojoj bi trebali raspravljati ili otvoreno progovoriti nego i kvaliteta usluge koju građani po po mom mišljenju za preveliku cijenu dobivaju. Ne želim generalizirati. Ne želim optuživati struku i veliki broj ljudi u Hrvatskoj koji se bave odvjetničkom djelatnošću i tvrditi da je ona loša. Ali osobno sam na zamolbu građana svjedočio slučajevima kada su odvjetnici naplativši tarifu po tarifnom pravilniku godinu dana odbijali ili zaboravili klijentu dostaviti pravomoćnu presudu i rješenje o žalbenom postupku. Kada su zaboravili uložiti žalbu na presudu ili prvostupanjsko rješenje. A najgori slučaj je bio, a ova dva prva slučaja je bilo, radilo se o invalidima Domovinskog rata u ostvarivanju mirovinskih prava. Ali bio je i slučaj kada su zaboravili isplatiti obeštećenje koje su naplatili od tužene strane i to punih šest mjeseci. Sva tri predmeta su bila dana Sudu časti, ako se ne varam tako se zove, odvjetničke komore i svi su završeni tako da nije bilo elemenata ni za što. Hrvatska obrtnička komora udruga je građana koja je dobila javne ovlasti. I nije ona jedina. Rekao sam prije i kod sudaca i sada tvrdim da je odvjetnička komora napravila svoj dio posla i raščistila i u svojim redovima ono što je trebalo raščistiti. I ponašala se sa sukladno javnim ovlastima koje je dobila od Sabora. Vjerojatno bi i tarifni pravilnik i tarife i prigovori i sva ova rasprava išla drugačijim tonom i načinom, ali oni su se ponašali sukladno onoj da vrana vrani oči ne kopa, a sokol vrane ne lovi. Ali sada više nije u pitanju sokol nego orao koji se zove P.Z.E. pa su u panici i vrane i sokoli. I sad nešto moramo napraviti. Tarife i propisane često su se primjenjivale jednim nepostojećim tarifnim pravilnikom koji se zove odukativni a građani kažu kad kod odvjetnika kažeš dobar dan to te košta 500 kuna. Bilo bi izuzetno dobro kada bi ovaj zakon u drugom čitanju bio zajedno sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći jer bi vjerojatno i onda veliki dio primjedbi na ovaj zakon bio bio blaži ili otporan. No, u nastavku svoje rasprave želim prezentirati i vas upoznati i sa stavovima sindikalnih udruga koje imaju posebni interes za ovu temu zbog velikog broja radnih sporova na hrvatskim sudovima zbog njihovih dugotrajnosti i velikih troškova koji se tim povodom javljaju. Rješenje po kojemu bi Hrvatski sabor davao suglasnost na tarifu, na prijedlog Odvjetničke komore sindikati smatraju neprihvatljivim i to iz tri grupe razloga. Prvo, pozivaju se na mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja još iz 2004. godine koja je smatra, citiram: "Budući da Hrvatska odvjetnička komora prema propisima koji se trenutno primjenjuju u Republici Hrvatskoj utvrđuje i donosi odvjetničku tarifu a ujedno i predstavlja udruženje odvjetnika koje tu tarifu primjenjuje i temeljem koje naplaćuje nagrade i naknade za svoj rad smatraju suprotno propisima.". Dakle, 2004. agencija je stala na stanovište da bi zakon trebalo mijenjati. Drugi razlog na kojega sindikati upozoravaju je slijedeći, da ovakvim izmjenama koje je Vlada predložila mijenja se samo postupak utvrđivanja tarife, postupak ali ne i model. Postupak se mijenja samo u tome da odluka komore nije konačna, da mora dobiti potvrdu od Sabora ali u model se ne dira a upravo je model o utvrđivanju tarife taj koji izaziva po mišljenju sindikata prevelike cijene i oni smatraju da nije dovoljno mijenjati samo postupak nego i model. Promjenom modela došli bi i do toga da problem postupaka pred hrvatskim sudištima će se skraćivati jer će i odvjetnici biti zainteresirani da postupci traju što kraće a ne što duže. Drugo, postojeći model ne potiče odvjetnike na izvansudsko rješavanje sporova već suprotno od toga da ih bude što više i da traju što duže. Iz svih razloga o kojima smo čuli kad smo raspravljali o sjedištima sudova i razlozima koji nužno zahtijevaju promjenu i reformu hrvatskog pravosuđa valjda nam je u interesu da što veći broj sporova ne završava pred sudovima nego da bude rješavan pred arbitražnim tijelima posebice kada su radni sporovi u pitanju a Zakon o radu upućuje i omogućava da arbitražama bilo u pojedinačnim ili kolektivnim sporovima izbjegavamo sudove i sudske postupke koji traju predugo, koji su skupi i za državu i za stranke u sporu i da odvjetnike stimuliramo na to da i oni budu ta treća strana koja će nastojati izbjegavati sudove a izvansudskim rješenjima dolaziti do pravednih rješenja. Sindikati predlažu da se donese poseban zakon, poseban propis kojim će se utvrđivati visina odvjetničkih tarifa. Da je to moguće dokazuju stanja u Njemačkoj, Austriji, Španjolskoj, ali i susjednoj Sloveniji koja je imala sličan model kao što imamo mi i koja ima u proceduri zakon pred parlamentom o utvrđivanju odvjetničkih tarifa. Ja ne tvrdim da taj model mora biti fiksni iznos i da o modelu raspravu bi trebalo otvoriti, ali bi time zasigurno postigli to da pitanje cijene nečega što je u interesu pa gotovo svakog punoljetnog građanina i pravne osobe u Hrvatskoj bude u nadležnosti parlamenta. I presude Europskog suda također ukazuju da postoji nacionalno pravo i pravo parlamenata da takvim nacionalnim zakonodavnim i rješenjima utvrđuju visinu odvjetničkih tarifa i da se time ne narušava načelo slobodnog tržišnog natjecanja po pravilima I takav propis ne bi pripadao u kategoriju usklađivanja i ne bi bio predmet usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije i u suverenoj je ovlasti Hrvatskoga sabora. koji godišnje pred hrvatskim sudovima zastupaju negdje oko 30 tisuća radnih sporova predlažu i apeliraju da i odvjetnici budu stimuliraju da se izbjegavaju sudovanja i izvansudska nagodba, rješenje arbitraže kao način rješavanja sporova, nije li to i njihov doprinos tome ili pokušaj doprinosa tome da broj sudskih predmeta bude što manji a time za desetak godina i broj sudaca i sudova koji bi trebali imati manje. I samo dva podatka.

Na vrijednost spora od 10 tisuća eura a to je otkaz s otpremninom na deset godina staža u Njemačkoj je prosječna naknada odvjetniku može biti tisuću 458 eura a u Hrvatskoj 2 tisuće 40 eura plus PDV. Hvala lijepa potpredsjedniče. Javila sam se da ustvari samo u nekoliko rečenica na neki način ponovim i svoju raspravu sa Odbora za ljudska prava a i da podržim sve moje kolege koji su prije govorili u smislu neslaganja sa pojedinim odredbama predloženog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. Prvenstveno se to odnosi na predviđenu odredbu na visinu odvjetničkih tarifa suglasnost po ovom prijedlogu daje Hrvatski sabor. Smatram da to nije u redu i ne slažem se sa kolegom Kajinom koji je rekao da na taj način eto što će o tome raspravljati Sabor Hrvatska ide čak i iznad standarda europskih zemalja. I inače mi u stvari nije jasno gdje su u stvari predlagači našli uporište da predlažu da Parlament, dakle Hrvatski sabor daje suglasnost na odvjetničke tarife kad o svim ovim primjerima koje ste dali u obrazloženju prijedloga ovih izmjena. U stvari kroz sve te primjere se vidi da manje-više svuda visinu odvjetničkih tarifa u stvari određuje Ministarstvo pravosuđa, naravno opet u suradnji sa pojedinim odvjetničkih komora pojedinih zemalja. Meni se u stvari čini da je to na neki način ja bih rekla prebacivanje jednog posla koji u stvari nije u nadležnosti Hrvatskog sabora, pa onda i prebacivanje odgovornosti na Hrvatski sabor. Drugo, ono što u konačnici ponovno izlazi iz ovoga prijedloga da se opet sve na kraju ipak vrati u Ministarstvo pravosuđa, jer evo mi ako nakon tri mjeseca se ne, ne damo suglasnost na predložene visine odvjetničkih tarifa onda će se to vratiti komori, pa će onda ona u roku od 2 mjeseca vratiti to natrag Saboru, pa onda ako se o tome opet ne donese, ne postigne suglasnost e onda će privremene tarife odrediti Ministarstvo pravosuđa s tim što u ovom prijedlogu zakona nije čak nigdje niti navedeno ili predviđeno koliko ta privremena tarifa može biti na snazi i što nakon toga, odnosno hoće li onda opet nakon toga sve ponovno se prebaciti na Sabor. Negdje mi se čini da bi svaka izmjena zakona, pa između ostalog i ova. Dakle, osim što se usklađujemo sa sa Europskom unijom, sa zakonodavstvom Europske unije s druge strane trebala značiti nekakav napredak iliti boljitak za hrvatsko građanstvo. Ja vjerujem da Hrvatsko građanstvo očekuje brze,

Hrvatski sabor ako želi slijediti standarde, a možda onda otići i korak ispred ne predloži kao i mnoge druge zemlje poseban zakon o odvjetničkim tarifama. Dakle, Vlada da ovom Saboru uputi prijedlog zakona o odvjetničkim tarifama, pa da onda raspravljamo u stvari o modelu na koji će se, prema kojem će se utvrđivati visina odvjetničkih tarifa. Ovako mi se čini da u svim ovim raspravama koje smo imali zadnjih mjeseci kada su krenule ove izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu se negdje stvara nekakva lažna slika kao evo sada će Hrvatski sabor biti taj koji će biti odgovoran i sad ćemo mi u stvari biti ti koji ćemo omogućiti jeftinije odvjetničke tarife. Bojim se da od toga apsolutno apsolutno nema ništa i ja pozivam Vladu kao i moji kolege koji su prije govorili da uputi, dakle da da suglasnost na odvjetničke tarife prvo daje Ministarstvo pravosuđa, a drugo da eventualno razmisli o tome da se u postupak, da se izradi i u postupak u Sabor uputi poseban zakon o visini odvjetničkih tarifa i mislim da onda bismo mogli na pravi način razgovarati da stvorimo takav model koji će omogućiti da te tarife budu jeftinije, pristup sudovima bude dostupan za sve građane jer se bojim da i kad budemo donijeli Zakon o pravu na besplatnu pravnu pomoć da to zbog kažem zapetljane administrativnog puta koji mora se proći da se ta pomoć ostvari neće biti dostupna i nadalje najširem građanstvu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Osnovni cilj usklađivanja ovog zakona sa pravnom stečevinom Europske unije trebao je zapravo biti omogućavanje stranim odvjetnicima, tj. odvjetnicima iz zemalja Europske unije da rade u Republici Hrvatskoj, naravno nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica i zato nije jasno zašto se pod krinkom usklađivanja zakona s europskim zakonodavstvom našla i odvjetnička tarifa, odnosno način njezinog utvrđivanja i donošenja. Ovo je još manje jasno ako se zna da tijekom screeninga Zakona o odvjetništvu Europska komisija zapravo nije imala nikakvih primjedbi na tarifu po kojoj se vrednuje rad odvjetnika. Ali očito mi sami želimo biti veći Katolici od Pape. Naime, sam predlagač u ocjeni potrebnih sredstava za provođenje ovog zakona kaže slijedeće. Za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu. E sad ovo naglašavam, jer je odvjetništvo samostalna i neovisna služba i i sredstva za svoj rad odvjetnici osiguravaju samostalno. Doista, hrvatski odvjetnici nemaju monopol za zastupanje na sudu, odnosno građani se u određenim slučajevima mogu zastupati sami ili preko udruga. Izuzetak su slučajevi obrane po službenoj dužnosti u kaznenim predmetima, slučajevi zastupanja azilanata, te slučajevi pružanja besplatne pravne pomoći u kojima tarifu određuje država. U svim drugim slučajevima odvjetnici su na tržištu suočeni u konkurentskoj utakmici, a kakva će tek biti ta utakmica kada se po pristupanju Hrvatske u Europsku uniju u nju uključe i strani odvjetnici. Kad već spominjem ima zemalja članica u kojima određena državna tijela potvrđuju odvjetničku tarifu koju donose Odvjetničke komore, ali takvo zadiranje u odvjetničku tarifu karakteristično je isključivo za zemlje u kojima je zajamčen eksplozivitet pristupanja odnosno zastupanja pred sudom što kod nas nije slučaj, pa se odvjetnicima mora ostaviti sloboda određivanja tarife. Dakle, ne može se govoriti o odvjetništvu kao o samostalnoj i neovisnoj službi i istovremeno joj se određivati cijena rada. Ja ne želim biti advokat advokatima. Oni se savršeno znaju braniti sami. No, činjenica je da odvjetničke tarife za one slučajeve koje najčešće pokreću građani, a to su radni sporovi, rastave braka, smetnje posjeda i zapravo nisu visoke. One iznose 500 kn i riječ je o bruto iznosima iz kojih znamo da svi odvjetnici moraju nadoknaditi materijalne troškove. Druga je stvar s odvjetnicima koji zastupaju velika javna poduzeća s velikim vrijednostima sporova, odnosno predmeta. Tu znamo da su zarade velike, ali takvih odvjetnika nema puno. I kad je o tim slučajevima riječ tu jest neophodna revizija tarife u smislu njezinog smanjenja. Ali ponavljam većina odvjetnika nisu milijunaši. Konačno, prisjetimo se ne tako davno znatno su se podigle plaće sucima, da bi ih se i na taj način stimuliralo na veću efikasnost. Pitam se kako to da se sada isti učinak, dakle povećanje efikasnosti odvjetništva želi postići potpuno suprotnom mjerom, smanjenjem prihoda kroz smanjenu tarifu. Zato je ovaj prijedlog zakona u dijelu koji se odnosu na utvrđivanje odvjetničke tarife zapravo tipičan populistički potez kojim se Vlada želi prikazati socijalno osjetljivom u situaciji koju karakterizira potpuno neučinkovito pravosuđe s jedne strane i drastičan pad standarda hrvatskih građana s druge strane u vlastitoj nemoći da riješi problem, Vladi je bitno pronaći krivca, a ovog puta žrtveni jarac bi trebalo biti odvjetništvo. Želi li se osigurati pristup pravnoj pomoći socijalno ugroženim kategorijama građana, onda je jedino ispravan put preko Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a sve drugo je zapravo lažna briga za građane s jedne strane i kompromitacija neovisnosti odvjetničke struke s druge strane. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, poštovani zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Ja bih možda poštovanoj zastupnici skrenuo pozornost da je negdje 2004. godine u veljači Europska komisija podnijela izvješće o tržišnom natjecanju u profesionalnim djelatnostima kojim je pozvala u prvom redu nadzorna i regulatorna tijela pojedinih slobodnih profesija u državama članicama među kojima je i odvjetnička, da preispitaju koliko propisi kojima se uređuje obavljanje spomenutih djelatnosti doprinose jasno izraženom opravdanom i općem interesu. kaže između ostalog prema tom stajalištu komisije, regulatorne mjere države ili profesionalnih udruga koje nemaju jasno izražen cilj ili svrhu koja je u skladu s javnim interesom ili slučaj kad se država odriče ovlasti da obavlja učinkoviti nadzor nad provedbom regulacije, može predstavljati kršenje odredaba Europske zajednice o zaštiti slobode tržišnog natjecanja. A zašto vam to govorim? Govorim vam upravo zato jer 2004. godine su upravo odvjetnici, znači profesija koja obavlja tu svoju djelatnost, upravo je bila u suprotnostima sa tim javnim društvenim ciljem. Jer sigurno da nije javni društveni cilj podići cijenu i donijeti takvu cijenu koja onemogućuje velikom dijelu građana Republike Hrvatske, a posebno i radnika, ali to ću u svojoj raspravi govoriti pa da sada dva puta ne pričam, da jednostavno nisu mogućnosti plaćati po ovim odvjetničkim tarifama iz 2004. tako skupe usluge odvjetnika koje su 2004. donijete. Znači po tome, a Hrvatska ide u Europsku uniju, pa se mora i u tom dijelu uskladiti. **Šeks, Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Kad već ne može kontrolirati cijene ostalih prehrambenih proizvoda npr. kruha, mlijeka, brašna, šećera, dječje hrane, zdravstvenih usluga ili korupciju, nepotizam, pa npr. pogodovanje kod javne nabave, tada naša Vlada se odlučuje da putem Sabora kao najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tijela kontrolira cijene odvjetničkih usluga. Razlog tomu vjerojatno leži u činjenici da sve veći broj naših građana kopa po kantama za smeće valjda tražeći pravcu pa im eto Vlada pomaže da u traženju pravde ne plaćaju preskupe odvjetnike. Bit će to veliki doprinos Vlade skromnih mogućnosti mizernom standardu naših građana. U obrazloženju Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu navodi se između ostalog, da je praksa europskih zemalja različita kada je u pitanju odvjetnička tarifa. Tako se navodi primjeri jednog broja zemalja, međutim interesantno je za primijetiti da se u ni jednoj od tih zemalja koje se navode, ne prakticira rješenje koje predviđa prijedlog zakona, tj. da najviše zakonodavno tijelo daje suglasnost na tarifu. Štoviše navodi se da se prema izvješću Europske unije u većini država naknada za profesionalne usluge ugovaraju slobodno između njihovih pružatelja i stranaka. Stoga je ponuđeno rješenje protivnosti sa obrazloženjem zakona, ali i sa ustavnim položajem odvjetništva koje ga definira kao samostalnu i neovisnu djelatnost. Propisivanje suglasnosti Sabora na odvjetničku tarifu taj se ustavni položaj derogira. na suglasnost zašto se onda da budemo malo cinični, nije išlo korak dalje pa da Sabor izravno propisuje cijene odvjetničkih usluga jer u praktičnom smislu to će biti isto. Naime, između davanja suglasnosti i propisivanja nema nikakve razlike. obrazloženju se ne daje nikakav valjani razlog za predloženo rješenje. Ne daje se obrazloženje zašto se odvjetničke usluge odvajaju od drugih profesionalnih usluga npr. liječnika, arhitekata, revizora. Da li to znači da su one za život i standard naših građana značajniji od svih nabrojenih i još većeg broja nenabrojenih usluga. Ako bi to bilo tako, tada predlagač zakona neizravno sugerira da bi i odvjetničke usluge trebale biti skuplje od drugih, trebale biti skuplje nego što one ustvari jesu. Interesantno bi bilo navesti ima li u ovoj državi bilo koja profesija koja svoje usluge ne naplaćuje kao što su to odvjetnici u slučaju siromašnih građana. Da li smo ikada čuli da je nekom beskućniku arhitekta besplatno napravio nacrt? Da možda firmi sa dobrim proizvodima i marljivim radnicima, ali u poteškoćama, revizor besplatno obavio reviziju. Možemo tako nabrajati u nedogled. Da li je to novo rješenje izraz priznanja odvjetnicima i njihovoj dugogodišnjoj tradiciji davanja besplatnih usluga siromašnim građanima. Dakle umjesto da se toj profesiji oda dužno priznanje za ono što ne čini niti jedna druga profesija, ona ovim rješenjem biva podcijenjena i degradirana. Apsurdno je da ponuđenim rješenjem praktično Sabor odlučuje o odvjetničkim uslugama, a da cijene javnobilježničkih usluga koje su … državni službenici određuje Ministarstvo pravosuđa. Da li Vlada ima obrazloženje za tu nedosljednost? Pri tome moramo naglasiti da broj odvjetničkih ureda i broj odvjetnika ničim nije ograničen. Nije izravno ili neizravno propisan kao što je to kod javnih bilježnika. To znači da je moguće broj tih ureda neograničen pa tko god ispunjava uvjete kao što to vrijedi za svaku drugu profesiju, može postati odvjetnik. To znači da tržište u konačnosti regulira i broj odvjetnika. Ovo tim više što odvjetnici nisu jedini koji preporučaju tu vrstu usluga. Poznato je da tu pored njih postoje još sindikati i različite udruge i sl. što znači da tu ne postoji njihov monopol. Posebnu pozornost zaslužuje odredba da je Hrvatska odvjetnička komora u roku od tri mjeseca po stupanju na snagu ovog zakona, dužna donijeti odvjetničku tarifu. Time se dira u stečena prava što je presedan u zakonodavnoj praksi. Na taj način postaje neizvjesna sudbina mnogih koji koji su se odlučili za odvjetnički poziv, posebno onih čiji posao još nije uhodan, a takav je najveći broj i to mladih odvjetnika. Bojimo se da bi nakon …/Govornica se ne razumije./… sudačkog kadra tijekom 90-tih godina, čije ćemo posljedice još dugo osjećati mogu doći do …/Govornica se ne razumije./… odvjetničkog kadra što će stanje u pravosuđu još više usložiti. Na taj način se ide na ruku velikim odvjetničkim uredima, a protiv onih malih pojedinaca sa skromnim zarada što će dovesti do smanjenja konkurentnosti, a to je protivno interesu korisnika njihovih usluga. Zato se ovaj Prijedlog zakona čini licemjernim. Naime, naizgled se štite interesi građana, a na kraju se može pokazati da je to bilo samo u interesu tzv. velikih odvjetnika onih ne velikih po svome znanju, nego po tome koliko i na koji način zarađuje, …/Govornica se ne razumije./… znači odvjetnicima koji zastupaju državna poduzeća, koji zastupaju financijske ustanove kroz jedan podnesak naplaćuju enormne svote. Ako su oni bili povod za ovakve izmjene, tada je cilj ovoga Zakona promašen. Oni će još više ojačati i stvorit će se monopol, a propasti će veliki broj mladih odvjetnika sa prosječnim ili čak ispodprosječnim zaradama. Oni će biti prisiljeni zatvoriti svoje urede i kao radna snaga raditi u tzv. velikim odvjetničkim uredima. Zato nije korektno na jednu profesiju gledati samo kroz zaradu onih najvećih i nemoralno ponašanje pojedinaca kojih ima u svakoj profesiji kao da nitko ne želi znati da je među odvjetnicima kao i među drugim profesijama postoji najveći broj poštenih profesionalaca, kao i nemali broj onih koji nisu u mogućnosti plaćati svladavanja i da skromno zarađuje. Treba pozdraviti mogućnost da i odvjetnici mogu osnivati društvo sa ograničenom odgovornošću, no predlagatelj nije obrazložio zašto je za osnivanje takvog odvjetničkog društva potreban temeljni kapital od čak 350 tisuća kuna, dok je generalno poznato da po Zakonu o trgovačkim društvima temeljni kapital za osnivanje d.o.o.-a iznosi 20 tisuća kuna. Ne vidimo da takav temeljni kapital za osnivanje društva ima ikakve veze sa naravi odvjetničke djelatnosti, jer ako se praktično i teoretski sa 20 tisuća kuna može osnovati društvo d.o.o. koje će npr. proizvoditi jahte i brodove vrijedne stotine tisuća ili nekoliko milijuna eura, zašto bi dva odvjetnika morala izdvojiti 350 tisuća kuna? Zato postavljamo pitanje ne ide li se time na ruku velikim odvjetničkim uredima i stranim odvjetnicima kojima je najveći broj naših običnih, znači malih odvjetnika neće moći konkurirati, jer neće imati novac za takav temeljni kapital. Na koncu, moramo postaviti pitanje, po čemu odvjetnici, njih svega 3 tisuće u Republici Hrvatskoj zaslužuju takvu pozornost? Nije li tu u pitanju politička odluka da se jedna profesija koja ima dugu tradiciju kao Ustavni položaj samostalnosti i neovisnost degradira ili je ipak u pitanju nešto prizemnije? Naime, nova zakonska rješenja se ne mogu protumačiti na drugi način, nego kao bacanje prašine u oči hrvatskoj javnosti, jer kada ne može ne rješavati probleme u pravosuđu ljudima treba ponuditi jednu atraktivnu temu, a cijene odvjetničkih usluga su svakako takva tema. Zato ovaj Prijedlog …/Govornica se ne razumije./… ove Vlade da konačno ponudi sustavna rješenja za stanje u pravosuđu, a što će to stanje još više i pogoršati. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice i kolege zastupnici. Ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu ne samo što se usklađuje sa direktivama Europske unije ili ne samo što propisuje unije ili ne samo što propisuje jasna pravila po kojima će domaći odvjetnici imati konkurenciju u stranim kolegama odvjetnicima, u njihovoj njihovoj djelatnosti, mislim da, a na to smo se ustvari svi do sada u raspravi osvrnuli, na neki način rješava i uređuje pitanje, utvrđivanje odvjetničkih tarifa koje će i dalje utvrđivati Odvjetnička komora, ali na koje ili koje se neće moći primjenjivati bez suglasnosti Hrvatskog sabora. To je ustvari nešto što je vrlo bitno u ovom trenutku, jer za sada kao što znate odvjetničke tarife utvrđuju, donose sami odvjetnici, znači Odvjetnička komora i posljedica upravo takvog monopolističkog načina utvrđivanja tarifa su tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donesene početkom srpnja 2004. godine kada su astronomski poskupjele odvjetničke usluge pa je cijena sata rada odvjetnika skočila sa nekih 40 kuna na 500 kuna, znači za nešto više od 10 puta poskupjeli su troškovi, odnosno cijena odvjetnika, a primjerice u kaznenim postupcima sa 200 kuna na vrtoglave iznose na preko nekoliko tisuća Sve je to normalno prelilo čašu i tu je nastalo to ogorčenje hrvatskih građana i sindikata i od tad u principu sindikati pokušavaju na neki način spriječiti to monopolno određivanje odvjetničkih tarifa sve do ovog evo nekog trenutka kada se to na neki način pokušava ublažiti ovim predloženim zakonom. Moram reći da je naprosto nemoguće i jako teško plaćati ove skupe tarife većini građana Republike Hrvatske normalno i radnicima, tako da su odvjetničke usluge postale privilegijem za bogate, a faktički noćna mora za siromašne građane. radnik sa prosječnom plaćom ili cijenom sata od 29 kuna plati odvjetnički sat od 500 kuna? Pa on u principu bi morao znači za taj jedan sat rada odvjetnika raditi skoro 18 sati ili preko dva dana, da ne kažem o satnici radnika sa najnižom plaćom koji bi morali raditi cijeli tjedan da plate jedan sat odvjetničkog rada. Tako da jednostavno te cijene koje su odvjetnici sami sebi preko Komore donijeli i sami vidite da su jedan megalomanski projekt tih odvjetnika bile i normalno to je izazvalo toliku buru koja je normalno i danas pokazala veliki interes upravo da o tome danas ovdje razgovaramo. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, o čemu je bilo već riječi, na zahtjev sindikata o navedenom modelu određivanja cijena odvjetničkih usluga odgovorila je da ne poznaje niti jedan europski sustav koji određuje cijenu da tako određuje cijenu kao što to određuje naša Odvjetnička komora. Agencija je isto tako utvrdila da postoje dva osnovna modela određivanja odvjetničkih tarifa pa kaže, prvi model je prisutan u većini pravnih sustava zemalja članica Europske unije, a određuje slobodno ugovaranje nagrade između odvjetnika i stranke, ali normalno pod određenim uvjetima, u tom slučaju nagrada odvjetnika određuje se prema točno utvrđenim kriterijima kao što su specijalizacija odvjetnika, hitnost postupka, kvaliteta rada, iskustvo odvjetnika, vrsta postupka, nadležnost suda, vrijednost predmeta iz spora itd. Drugi način je taj da se nagrade fiksno utvrđuju tarifom. Međutim tarifu ne donosi odvjetnička komora, već je određena zakonom ili uredbom Ministarstva pravosuđa. Na primjer Slovačka visinu odvjetničke tarife vezuje uz prosječna primanja zaposlenih. Znači ima jednu socijalnu notu kod određivanja odvjetničkih tarifa. Nije to bez veze. Logično da, bilo je već govora koliko u principu radnici koriste i koliko je njima potrebna odvjetnička usluga u masi slučajeva. Prema jednom od komparativnih prikaza odvjetničkih tarifa u Republici Hrvatskoj u odnosu prema zemljama Europske unije država čiji građani država čiji građani imaju čak viši standard i puno viši nego što ga imaju Hrvatske, ali imaju niže odvjetničke tarife i plaćaju nižu cijenu odvjetničkih usluga nego što to plaćamo mi u Hrvatskoj. Primjerice dok je sat rada odvjetnika u Hrvatskoj vrijedan 500 kuna, taj isti sat rada u Sloveniji je vrijedan 350 kuna. A znademo da je prosječna plaća u Sloveniji duplo veća nego što je to u Hrvatskoj. Sadašnji sustav tarifa je arhaičan i tako skrojen i tako skrojen pridonosi odugovlačenju postupka na sudu. Odvjetnička tarifa trebala bi se naplaćivati prema fazama u sudskom postupku po uzoru na njemački zakon. za pet rasprava o istom predmetu u Hrvatskoj će odvjetnik naknadu dobiti pet puta. A u Njemačkoj će taj odvjetnik dobiti samo jednom tu naknadu, pa je logično da je tada u interesu tom odvjetniku u Njemačkoj da se što prije taj postupak završi, a logično bi to trebalo bit da onda u principu doprinosi cjelokupnom pravosuđu, ne bi imali toliko predmeta neriješenih koji su otišli u zastaru itd. Zato sindikati sigurno su u pravu kada traže da se u Hrvatskoj uz ovaj Zakon o odvjetništvu donese jedan poseban Zakon o određivanju odvjetničkih tarifa koje imaju mnoge zemlje Europske unije i koji na neki način je tako razrađen da prisiljava odvjetnike da što brže zaključuju sporove u interesu svojih stranaka, a logično i kao što sam rekao cjelokupnog pravosuđa. Zato eto dok čekamo taj Zakon o odvjetničkim tarifama ja moram reći da ovaj Prijedlog zakona o odvjetništvu je pozitivan u tom smislu jer će dotle Hrvatski sabor biti socijalni filter za one koji danas plaćaju skupe odvjetničke tarife, skupe odvjetničke usluge i normalno da će očekivati upravo od ovog Sabora da ima tu jednu socijalnu notu i da onda one tarife koje će se predlagat dobro promisli da li će ih prihvatit ili odbit, jer vodeći računa kao što sam maloprije spomenuo da Slovačko vodi računa čak i o onoj socijalnoj komponenti a to je o visini socijalnoj socijalnoj znači egzistencijalnoj, tako da će normalno i Hrvatska onda i Hrvatski sabor očekuje se imati tu socijalnu notu. Također moći će se na taj način utjecati na buduće cijene odvjetničkih usluga. Iako velim zalažem se da bi trebalo u Hrvatskoj stvarno donijeti posebno Zakon o odvjetničkim tarifama, jer tada bi i pravda bila dostupnija svim građanima i radnicima ove države. Nažalost danas prema ovim cijenama to nije. Hvala. **Šeks, Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa ovako kolega Kunst. Ja bi ustvari vjerojatno u većoj dijelu vašeg izlaganja se složila dakle s onim što ste iznosili obrazlažući ustvari stavove sindikata. Međutim na neki način u koliziji je to što ste govorili sa vašim zaključkom da će time što će Hrvatski sabor ustvari sada davati suglasnost na odvjetničke tarife, da ćemo mi ustvari biti neki socijalni filter. Možda bismo mi to bili ali jedino onda u slučaju kada bi te tarife predlagalo Ministarstvo pravosuđa, a ne jedna komora, odvjetnička komora. Mene to sad pomalo, razmišljam o tome da li bi to onda značilo da sutra može se bilo tko iz Vlade sjetiti da ćemo kao Sabor davati suglasnost na bilo nekakve druge tarife. Ja sam tu definitivno se u biti slažem sa predstavnikom vašeg kluba kada je također sa ove govornice pozvao ustvari Vladu da razmisli o tome da promijeni ovu odredbu i da na način kao što to u svim drugim europskim zemljama se radi, da suglasnost na tarife daje Ministarstvo pravosuđa do onda u krajnjoj liniji, dok se Vlada eventualno ne odluči da izađe u ovom Saboru sa Zakonom o visini odvjetničkih tarifa na onaj način na koji ste i vi raspravljali. Boris (HDZ)** Ja sam govorio da je ovo jedan pozitivan pomak. U tom slučaju je pozitivan da se izbija odvjetničkoj komori taj monopol da ono što ona utvrdi da i to u principu se i primjenjuje. Znači u ovom trenutku odvjetnička komora će i dalje utvrđivati cijenu, ali mi ćemo biti ti koji ćemo ipak vidjeti da li ta cijena je prihvatljiva ili nije. I znači moći ćemo odbiti tu cijenu i poslati ju na neki popravni ispit. Ja kažem to je u tom smislu pozitivno. Slažem se potpuno s vama da, da, moglo bi i ministarstvo isto to uraditi i tu nema nikakvih problema, ali kad to već nije tako predviđeno ovim zakonom mislim da je i ovo dovoljno pozitivno da mi budemo taj socijalni filter kao što sam rekao, da vodimo računa o toj jednoj socijalnoj komponenti vezano uz te odvjetničke cijene, cijene odvjetničkih usluga. Ali mislim i to opet ponavljam bilo bi dobro da se u Hrvatskoj donese jedan poseban zakon o, znači kao što sam već rekao utvrđivanju odvjetničkih tarifa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Nije Odvjetnička komora jedina komora koja u nas ima pravo propisivati cijene, svjedoci smo i revizorske i društva inženjera i geodeta, i ostalih strukovnih grupacija koje propisuju tarife, samo se ove tarife tiču većeg broja ljudi odnosno korisnika pa je očito i odnos prema tim tarifama toliko osjetljiviji. Ono što ovaj zakon sadrži što je kvalitetna zaokružena cjelina to je da uvijek kad netko pitanje uređuje na drugačiji način ili mijenja istovremeno daje i odgovor na one loše utjecaje koje bi ta promjena mogla imati. Pa tako ako gledamo da dozvoljavamo ovim zakonom i izmjenama ulazak stranih odvjetničkih društava u Hrvatsku naravno danom ulaska u Europsku uniju istovremeno dajemo i mogućnost da naša odvjetnička društva posluju kao društva kapitala, društva s ograničenom odgovornošću i na taj način se djelomično ograde od onog bezuvjetnog jamčenja sa cjelokupnom svojom imovinom. Međutim, da ne bi i to ostalo uskraćeno u odnosu na stranke kojima pružaju usluge istovremeno se propisuju i povećane svote osiguranja koje su nužne, zatim se propisuje kvalitetan temeljni kapital koji može jamčiti i onome tko pretrpi štetu uslijed nepropisnog, nepravilnog ili nemarnog djelovanja odvjetnika odnosno odvjetničkog društva da se ima iz čega i namiriti. Dakle, rizik štete je osiguran s višim svotama osiguranja, višim temeljnim kapitalom, uvode se disciplinske mjere gubitka prava trajnog obavljanja u slučaju ako se vrše teža djela povrede i povisuje se odnosno udvostručuju rokovi zastare u pojedinim slučajevima zbog povreda dužnosti i na taj način se isto tako djeluje na odvjetnike da savjesnije postupe. Ono što je očito najzanimljivije u ovim izmjenama a to su tarife ne može biti šireg i jasnijeg uvida u tarife nego suglasnost ovog Sabora i u svakom slučaju je rješenje jednog od mogućih i izabrano je ono koje će omogućiti da i Sabor a i javnost a opet i Odvjetnička komora sudjeluju u donošenju tarifa i zato bi sugestija kod izrade tarifa bila Odvjetničkoj komori kad će raditi prijedlog za ovaj Sabor bilo da razmisle o tome da svoj rad podijele na način da nagrada iznosi dio za fiksni rad, dakle za ono što su činili i što čine i za što su izgubili vrijeme ili određenu radnju ali isto tako i dio za rezultate rada. Naime, ovdje bi mogli reći da često puta u samoj tarifi se ne vrednuju rezultati rada odnosno uspjeh u parnici kao kriterij od kojeg bi zavisila odvjetnička tarifa. I naravno da kod utvrđivanja te tarife uzmu u obzir da najveća nagrada bude za one sporove koji se riješe kod odvjetnika izvan suda. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, predstavnice Vlade. Odmah na početku svoje rasprave reći ću zbog čega ne mogu u ovom obliku podržati ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o odvjetništvu. Nama bi jedan od najvažnijih motiva zbog kojeg donosimo ovaj zakon naravno uz potrebu da definiramo dodatno odvjetništvo i sve one potrebe koje koje su u međuvremenu nastale odnosno zakonom se sada definiraju trebao biti da omogućimo hrvatskim građanima jeftine i brze odnosno jeftinije i brze sudske postupke te omogućenje pristupa pravosuđu svih građana. danas pristup pravosuđu na kvalitetan način imaju samo građani koji su to u mogućnosti platiti. U Hrvatskoj danas vrijedi mišljenje da je manje bitno da li si kriv ili nisi nego da li imaš novaca da platiš odvjetnika i dobiješ vrhunsku pravnu pomoć. Ovim zakonom i načinom na koji se odvjetničke tarife utvrđuju doprinijet će se i dalje da se afirmira takvo mišljenje. Umjesto dosadašnjeg rješenja prema kojem odvjetničku tarifu donosi i utvrđuje Odvjetnička komora s ovim prijedlogom se predlaže da odvjetničke tarife, da se one utvrđuju na način da tarifu utvrđuje i donosi komora uz prethodnu suglasnost Sabora. Znači, nije doduše isto kao što je bilo prije nego samo uz suglasnost Sabora a ja bih rekao nije šija nego je vrat. Vlada je time potvrdila da ne želi preuzeti europske standarde koji predviđaju zakonsko reguliranje odvjetničkih tarifa nego i dalje podupire ozakonjeno preplaćivanje usluge odvjetništva koje plaćaju građani i poduzeća. Predloženi prijedlog je kozmetička promjena i ništa bitnije ne mijenja a služi samo da se umiri javnost i malo joj zamaže oči kako bi se eto moglo reći da Sabor ima neku kontrolu nad određivanjem visine tarifa. U svojoj raspravi založio bih se da se tarife urede posebnim Zakonom o odvjetničkim tarifama kako postoji u Njemačkoj, Austriji, Španjolskoj a takav model kao rješenje je preuzela i Slovenija. Predloženi način uređenja odvjetničkih tarifa i dalje neće riješiti problem dugotrajnosti sudskih postupaka jer postojeći model određivanja odvjetničkih tarifa upravo potiče odugovlačenje postupaka i dugo parničenje. S obzirom da što je duži S obzirom da što je duži sudski postupak u interesu je odvjetnika dakle onih istih koji te tarife i donose. Koliko je to nelogično i koliko nam je to na kraju skuplje za naše građane govori vam podatak da su odvjetničke usluge u Hrvatskoj po nekim izračunima i do 58% skuplje nego na primjer u jednoj Njemačkoj. Kada pogledamo jednu komparativnu analizu tarifa u Njemačkoj i Hrvatskoj vidimo da na sporu u vrijednosti spora od 40 tisuća eura jedna naknada za jednu radnju u Njemačkoj je 900 eura a u Hrvatskoj 680 eura, ali kao što je rekao malo prije kolega Kunst u Njemačkoj ćete naplatiti jednom a u Hrvatskoj možete naplatiti pet, deset, petnaest ili dvadeset puta. Znači, ta naknada može biti 6, 9 ili 12 tisuća eura. Jednostavnije rečeno plaće u Hrvatskoj su na razini 27% europskih, sve ostale cijene na razini 70% europskih, a odvjetnička usluga je puno skuplja od europskih, kao što sam rekao u slučaju Njemačke čak 58% skuplje nego što je to u Njemačkoj. Po mojim informacijama zahtjev za zakonskim reguliranjem odvjetničkih tarifa u Hrvatskoj podržali su sindikati, nevladine udruge, poduzeća i mnogi ugledni pojedinci. Vlada je unatoč tome poslala u saborsku proceduru ovakav prijedlog izmjena i dopuna koji definira da Hrvatska odvjetnička komora i dalje predlaže kakve će te tarife biti. Ali s obzirom da su pravila jedno, a realni život drugo. Mnogi odvjetnici ne naplaćuju sve što bi po tarifi mogli. Pa hrvatski građani prije samog završetka odvjetničke usluge niti ne znaju koliko će skupo platiti, nego to ovisi o njihovoj sposobnosti pregovaranja i dobroj volji odvjetnika da im neke radnje koje je obavio ne naplati. Jedini za koje ja sa sigurnošću znam da sa zadovoljstvom plaća odvjetnička tarifa su velika javna državna poduzeća i javne institucije. Primjerice, znam da je san svakog odvjetnika ukoliko mu je materijalni interes na pameti da dobije jednog takvog klijenta, primjerice veliko javno poduzeće i onda se osigurao za cijeli život. Naravno za odvjetničke usluge se isto tako ne podliježe obvezama javnog natječaja po Zakonu o javnoj nabavi, pa vi ukoliko ste direktor jednog velikog javnog poduzeća možete odabrati bilo koga i plaćati mu astronomske honorare za posao koji on obavlja. Tu se radi o stotinama tisućama kuna koje se troše najčešće za rutinske poslove i po cijenama koje su odredili sami odvjetnici Kako bi se u ovo područje uvelo reda, kako bi odvjetničke usluge bile pristupačnije građanima, kako bi stimulirali van sudsko rješavanje sporova, a ne da se potiče odugovlačenje postupaka i parničenje, podržavam inicijativu da se u prijedlogu ovog zakona propiše da se odvjetnička tarifa utvrđuje u

Nisam pravnik, niti odvjetnik, ali sam kao i svaki hrvatski građanin svakodnevno okružen pravom, pravdom, nepravdom, pa i kaznom koja je prisutna kod nas u Republici Hrvatskoj. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu ne predstavlja nikakvu europsku stečevinu, niti ima ikakve veze sa Europskom unijom, posebno ovaj članak 3. u kojem kaže da odvjetnici imaju pravo na nagradu za svoj rad, te na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno tarifi koju utvrđuje i donosi Komora i ono što je najspornije uz suglasnost Hrvatskog sabora. Sad ja pitam sve vas zastupnike, odnosno zastupnice i zastupnike kada će hrvatski radnici imati tu tarifu za minimalnu, srednju ili onu visoku plaću koja će im omogućiti da žive dostojno od svog rada. Kada će hrvatski seljaci odnosno kada će ovaj Sabor donijeti te tarife po kojim će omogućiti hrvatskim seljacima, obiteljskim gospodarstvima da žive od svog rada? Isto tako, kada će ovaj Hrvatski sabor donijeti i uskladiti hrvatske mirovine. Ne mislim tu na ove povlaštene mirovine, ne mislim tu na mirovine saborskih zastupnika. Budete dvije godine u ovom svetom Domu jedan dan i imate pravo na povlaštenu mirovinu. To je jako lijepo. Ja sam protiv toga. Ići će inicijativa da se to i retroaktivno ukine. Pa vi vičite ops, pa možda i skočite! Druga stvar koja se dešava ovim zakonom, je da to nije samo sa, ja bih vas molio malo da saslušate. Ovo se ne dešava samo sa odvjetnicima niti napadamo ovdje pravnu struku. Ovo se dešava i sa drugim komorama jer ste prisiljeni mimo mimo okvira i mimo onoga za što su mnogi i život dali '90.-te godine da Hrvatska postane slobodna, nezavisna, ali i prije svega tržišna zemlja. To se dešava i sa drugim profesijama kao što su projektanti, kao što je nadzor, kao što je niz drugih profesija. Pa ukoliko netko želi u tom dijelu izići na slobodno tržište, ukoliko mu to omogući onaj tko naručuje radove tada ga tjeraju iz takvih komora jer jednostavno na tržištu treba važiti za sve jednaki uvjeti. A upravo je ova tarifa, ja bih volio da je uz ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu da jednostavno u jednom prilogu da su i bile bile odvjetničke tarife kao i prijedlog novih tarifa. Tada bi svi zajedno vidjeli da jedan prosječan hrvatski građanin sa ovim svojim prosječnim primanjima ne može nikako izići pred hrvatsko pravosuđe, odnosno uzeti odvjetnika. Ne pred ovo pravosuđe pred kojim će se samo promijeniti ploča, a bitne stvari se neće uopće riješiti. Pitanje koje se postavlja ovim izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu svakako su i ove velike, ova velika davanja za otvaranje odvjetničkih ureda. Zato postoje osiguravajuća društva koja mogu osigurati eventualni neuspjeh u sporu, odnosno grešku u sporu ali nikako ti iznosi ne mogu biti toliko veliki ili ako su to stvarno neophodni iznosi za otvaranje bilo kojeg trgovačkog društva ili sa ograničenom odgovornošću ili bez odgovornosti kakvih je najviše u hrvatskoj tada je moj prijedlog da se i onaj iznos od 20000 kn poveća na 20 milijuna kn. Pitanje koje se postavlja ovim zakonom, odnosno izmjenama zakona ovdje se omogućava i otvaranje stranih odvjetničkih tvrtki. Ja postavljam pitanje da li je Europa usuglasila i prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, da li je usuglasila svoje zakonodavstvo, pa je omogućila i našim odvjetnicima otvaranje odvjetničkih ureda prije ulaska u Europsku uniju. Ne mislim da rade za neku stranu tvrtku, nego jednostavno da otvore hrvatski odvjetnički ured u Europi. Ono što najviše ovako bode u oči je da ukoliko ta Odvjetnička komora, to je definirano člankom 31. u roku od 2 mjeseca ne dostavi te tarife Hrvatskom saboru da će tada te tarife po ne znam kojem principu odrediti ministar pravosuđa, dakle donijet će tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. evo ja pozivam ovaj Sabor, jer ne sumnjam ja da će ove izmjene i dopune zakona s obzirom na broj glasova u Saboru koje su donijeli izbori, ja to ne sporim, i umješnost pregovaranja, ja pozivam Sabor da na sljedeću sjednicu Sabora i vas gospodine predsjedniče da stavimo jednostavno zakon koji bi regulirao plaće radnika, primanje seljaka, mirovine u Hrvatskoj i da mi napravimo dakle i damo suglasnost na jednu takvu tarifu koju neće donijeti za umirovljenike Hrvatska stranka umirovljenika nego će to donijeti sindikati. Isto tako i za radnike, isto tako i za seljake. smatram da ove izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu u svakom slučaju neće preporoditi stanje u hrvatskom pravosuđu niti će to napraviti ovaj prijašnji zakon samo sa izmjenama ploča na općinskim sudovima nego će to donijeti stvarna reforma pravosuđa. Mislim da ministrica pravosuđa je vrlo svjesna činjenice da upravo radi ovakvih odvjetničkih tarifa, a istovremeno i visine plaća sudaca, većina iskusnih sudaca u Republici Hrvatskoj odlazi iz Ministarstva pravosuđa upravo u odvjetničke tvrtke. Pa evo uz dakle ovih par inicijativa, s obzirom da ovo nije zakon po hitnom postupku, evo ja pozivam i sve saborske zastupnike da podrže buduću inicijativu o ukidanju ovih povlaštenih mirovina. Mislim da smo svi ovdje ne radi plaće nego radi građana, radi njihovog interesa a ne radi vlastitog interesa i to retroaktivno. Hvala lijepo. Završni osvrt ministrica pravosuđa, Ana Lovrin. **Lovrin, Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Evo na kraju ove rasprave koja je provedene pred ovim Visokim domom možemo vidjeti da je bilo interesa, da je bilo i prijedloga, da je bilo i razmišljanja koja su nešto drugačija od onoga što je u prijedlogu zakona izneseno. Koliko je ovaj zakon zanimljiv, pokazuje i ova današnja rasprava koliko je na koncu on izuzetno važan i za hrvatske građane i za odvjetništvo samo kao neovisno i ustavna kategorija. Rješidbe diljem Europe u odnosu na utvrđivanje odvjetničkih tarifa su različite. Ovo je prijedlog zakona išao u smislu da se promijeni ono što je do sada po zakonu bilo, a to je da je jedna profesionalna usluga koja se pružala bila utvrđivana isključivo od strane te te profesije bez ikakve regulatorne komponente. Kako je ta regulatorna komponenta prepoznata kao nešto što je prihvatljivo i u Europskoj uniji, mi smo predložili ovim prijedlogom da ipak neki nadzor, neko regulatorno tijelo u ovom slučaju smo predložili da to bude Hrvatski sabor, upravo zbog izuzetno velikog interesa i pažnje javnosti oko ovog problema, da se omogući jedna široka rasprava. Naravno obzirom da se radi o prvom čitanju, čuli smo i drugih prijedloga i to je bila i intencija da se o tome raspravi i ostaje otvorena mogućnost, mi ćemo s pažnjom proučiti sve primjedbe koje su u raspravi iskazane i doći sa konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepa.